народен представител от 25.Многомандатен избирателен район – гр. София Уважаема госпожо председател, с настоящото Ви уведомявам, че напускам Парламентарната група на политическа партия „Атака” и ставам независим народен представител.

продължете с доклада, предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова – § 27 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 27, който става § 24, със следната редакция:

Военнослужещите придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва: 1. до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на 2. от 31 декември 2011 г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. (2) Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, следователите и младши следователите при освобождаване от служба придобиват право на пенсия независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва: 1. до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони или като следователи и младши следователи; 2. от от 31 декември 2011 г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони или като следователи и младши следователи. следователи. (3) Държавните служители от Държавна агенция “Национална сигурност” придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва: 1. до 31 декември 2011 г. 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, на военна служба или по законите по ал. 2; 2. 2; 2. от 31 декември 2011 г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност", на военна служба или по законите по ал. 2.” 2. Алинея 5 се изменя така: „(5) Служителите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 52г, ал. 2, т. 8 и 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи, при прекратяване на правоотношението придобиват право на пенсия независимо от възрастта при осигурителен стаж, както следва: 1. до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени в системата на гражданска защита; 2. от 31 декември 2011 г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени в системата на гражданска защита.” 3. Създава се ал. 6: „(6) Служителите на длъжност “водолаз” в Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи,

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Нашето предложение за този параграф произтичаше от неприемането на концепцията за увеличаване на пенсионната възраст, като освен всичко друго се поставяше разлика

имаме предвид представителите на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на Държавна агенция „Национална сигурност”, на част от представителите в съдебната система, при които се изискваше увеличаване на възрастта – две години по-рано, отколкото при другите категории.

Всъщност исках само да кажа на каква база ние предложихме той да отпадне. Сега, разбира се, считаме, че той вече е съобразен с правата и преференциите, които се дават на хората, които се пенсионират по

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова, което не се подкрепя от комисията.

предложение от народния представител Даниела Петрова за създаване на § 27а. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 27а, който става § 25 със следната редакция: „§ 25. Създава се чл. 69а: „Придобиване право на пенсия от балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации Член 69а. Балерини, балетисти и танцьори придобиват право на пенсия при прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от възрастта им, при 25 години осигурителен стаж на длъжност „балерина”, „балетист” или „танцьор” в културни организации.”

и се обуславя от особения характер и специфики на този вид професия. Аргументирани са чрез медицински изследвания и становища по трудовата медицина, които разкриват следната картина. Ежедневната артистична работа с оглед спецификата на изпълнителското – балетно и танцово, изкуство, изисква огромно физическо натоварване на двигателния апарат и сериозно психическо изразходване от актьорската изява сценичния предстартов стрес. Бих искала на обърна внимание на следното. След определена възраст се появяват определени заболявания, които се изразяват в психомоторни възможности възможности на човешкия организъм в ниски показатели, рязко се увеличава броят на травмите при тази категория труд. Проблемът с високата пенсионна възраст превръща всъщност танца и балета в Република България в изкуство със затихващи функции. Този текст е предлаган многократно в Народното събрание, но така и 20 години не е срещнал подкрепа. подкрепа. Аз апелирам, когато вземате своето решение, да го подкрепите. Бих искала да обърна внимание на следното. Съществува реална опасност танцът и балетът да загубят зрителите си и да отпаднат като самостоятелно изкуство в сферата на българската култура. Подготовката на този вид категория артисти започва между 5 и 10 годишна възраст. Те започват да изпълняват своите трудови функции на твърде ранна възраст между 15 и 20 годишна възраст. Опитът на европейските страни с балетна традиция показва, че в Русия пенсионната възраст на мъжете и жените балетисти и танцьори е 20 години трудов стаж без оглед на възрастта, тоест около 38-годишна възраст; в Швеция – 20 години трудов стаж в една и съща трупа без оглед на възрастта, но не повече от 42 години и за двата пола; в Дания – 40 години; във Франция – 45 години за мъжете и 40 години за жените. Благодаря за вашето внимание.

Благодаря, госпожо председател. Госпожо Петрова, искам да Ви задам въпрос. Предполагам, че като председател на Комисията по културата ще можете по-добре да обясните на залата следното. Има ли и други професии в културните организации, които имат проблеми с психомоторните възможности? Това, което казват специалистите по трудова медицина, е чудесно, трябва да го имаме предвид. Има ли обаче и други професии,

госпожо Петрова! Моята позиция е, че е добре да се помисли за тези хора и да се намери решение. Задавам Ви обаче следния въпрос. въпрос. Ако те се пенсионират на 42 или 45 години, ще вземат много дълго време пенсия, тъй като продължителността на живота все пак е много дълга.

осигуряването на тези хора в държавното обществено осигуряване вноските, които ще се плащат за тях, са съобразени с плащането на пенсията? Противното нещо е Вашето предложение – от пенсиите на всички останали да се плащат такива пенсии, което е лошо държавническо поведение. Вие трябва да помислите за всичко! Ако не сте помислили за това и не дадете убедителен отговор, аз ще гласувам „против”,

спиране. Сигурен съм, че трудът на тези хора е изключително ценен, важен, но е и скъп, както се разбира от това, което казвате.

при нас проблемът, правейки това предложение, е изследването точно върху тази ограничена категория труд в културата, а именно артисти, балетисти, балерини и танцьори. Обяснявам защо. Един балетист, навършвайки определена възраст, натрупва определени травми и заболявания, в един момент продължава да бъде в щата на съответната културна организация. Никой от вас не би се радвал да гледа балерина на 60 годишна възраст. Самият артистичен директор на съответния център или културен институт няма да я пусне на сцената. Трудовото й възнаграждение обаче върви, тоест системата се запушва. Младите хора, които инвестират в своето обучение и труд, завършвайки висшето си образование и съответните школи, вместо да постъпят на работа в културен институт, където професионално да се развиват, започват да упражняват своите трудови функции в шоу и вариететни програми. Следователно за момента трябва да се направи разумната преценка: дали на държавата е по-изгодно

съответно те са инвестирали своето време и усилия, да се подготвят за този вид специфична дейност, трябва да отидат да играят по разни заведения и трупат стаж по определен начин. Културните организации всъщност са организациите, които са уредени в Закона за закрила и развитие на културата. Съответно това са културните институции, това са държавни или общински културни организации, които се създават със специален закон или с акт и орган на изпълнителната местна власт. Ограничен е броят на категорията лица, които действително трябва да се пенсионират и не смятам, че с бройка, с която годишно следва да освобождават или да се обновяват съставите в културните институти, която би излязла в порядъка първоначално 3-4 до 7 човека годишно, ще се разбие солидарният модел на съответното

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин министър, колеги! Това е едно много интересно предложение. То се прави вече в няколко поредни народни събрания. Само че дискусията по решаването или нерешаването на този въпрос никога не е разделяла Народното събрание и обществото на привърженици на балерини, балетисти и танцьори и на тези, които не са привърженици. Тази дискусия, тъкмо обратното, разделя народното представителство на такива, които поддържат принципите на социалното осигуряване и други, които се опитват по някакъв начин да заобиколят принципите на социалното осигуряване. А, както е известно, те са трудно заобиколими, защото създават проблеми. Какви новини всъщност се пораждат след приемането на този текст? Първата новина е, че тази категория – балерини, балетисти и танцьори, ще се пенсионират при 25 години стаж, независимо от възрастта. Похвално. Всяко едно управляващо мнозинство се е опитвало да реши този проблем. Няма нищо лошо в това, че председателят на ресорната комисия идва тук и застава с предложението, което впрочем го нямаше на първо четене, но това е по-друг тип проблем, и защитава интересите на балерини, балетисти и танцьори. Какво се случва обаче след това? Приемаме този текст. Тези хора, забележете, съгласно Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, са втора категория. Тоест сега те могат да се пенсионират при 15 години 15 години стаж и при 57 години за мъжете и 52 години за жените. Ние сега ги изваждаме от втора категория и какво правим – включваме ги към военнослужещите - § 69а. третира тези, които са военнослужещи. Изведнъж те придобиват някакъв особен статут. Те ще се пенсионират и като огромна изненада за тях ще видят, че за 25 години стаж, понеже вече няма да се превръща по правилата на чл. 104 или 102, няма няма да имат достатъчно стаж, за да получат нормален размер на пенсията. Тоест, те ще получат задължително минимална пенсия за стаж и възраст. При това тази пенсия, преди малко господин Костов каза, ще я получават достатъчно дълго време, без да има приходи за това, без срещу този размер на пенсиите, който получават, да има приходи. Уважаеми колеги, в рамките на тази бюджетна процедура приемаме още един текст, който гарантира права, без срещу тях да стоят осигурителни вноски. Първият текст беше за увеличаване падането на тавана на обезщетението за безработица. Затова аз питам, уважаеми колеги, освен балерини, балетисти и танцьори, има и друга група – циркови артисти, акробати, гимнастици, балансьори, еквилибристи. Те са също категория. Те също отговарят на условията и аргументите, които ви каза госпожа Петрова преди малко. И какво правим с тях? Какво правим със спортистите – нашите олимпийски и световни шампиони. Хайде, техния проблем решихме по друг начин. С футболистите какво правим? Как решаваме техния проблем? Господин Мирославов, представителят на Министерството на труда и социалната политика, знае – оркестрантите на духови инструменти често боледуват от разширение на белите дробове, от емфизем. Защо вземаме една категория и заобикаляме принципите на социалното осигуряване? Нали основната цел, която е заявена и в Зелената книга на Европейската комисия, комисия, е да ограничим всички форми на ранно пенсиониране. Нали това е целта – да се задържим повече в осигурителната система, за да черпим права, които са гарантирани с осигурителните вноски? Сега тези хора са около 3 хил. човека, казват актюерите НОИ, без да е ясен точно обхватът на тази категория културни организации. Кои са културните организации? Подробно са разписани в Закона за културата. Има две страници кои са културните организации. Вариететните артисти влизат ли в тази група? Цирковите артисти, разбрахме, не влизат, без да има аргументи и защо не влизат. Затова, уважаеми колеги, ако искаме да решим по някакъв начин този въпрос, нека да внесем отделен законопроект и да има приходи. Защото от тези 3 хил. човека,

Тези 7% трябва да отидат в професионалните пенсионни фондове. Сега има друг ред за тях с това законодателство. Пълна каша с това предложение! ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря Ви. Господин Адемов, всъщност Вие казвате, че не е предвидена по-висока осигурителна вноска. Искам да го потвърдите. Обръщам се и към министъра да вземе отношение, тъй като госпожа Петрова въобще не отговори на моя въпрос. Моля Ви Вие, като най-компетентния тук по този въпрос, да заявите предвидено ли е или не е. Защото

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин Костов, сега тези хора са във втора категория, което означава, че могат да се пенсионират, при положение че имат 15 години осигурителен стаж 57 години възраст за мъжете и 52 години за жените. За тях по закон сега работодателят е задължен да внася 7% по-голяма осигурителна вноска в сравнение с трета категория.

Оттук нататък обаче те отиват в една друга категория – чл. 69а. Те излизат от втората категория. За тях няма да има по-висока осигурителна вноска. Така че проблемът, който Вие поставяте, остава. Тоест, срещу техните права няма да има осигурителни вноски. Съвсем отделен е въпросът дали тези 7% или 12% са достатъчни. Това е друга тема, тема за друга дискусия. Защото този разговор е крайно време този или който и да е парламент да го проведе. Ранното пенсиониране в България е един от най-големите проблеми. Чрез ранното пенсиониране ние решавахме проблемите на прехода, всички секторни политики като започнете от рудодобив, металургия, химическа промишленост, земеделие и т.н. Всички проблеми се опитвахме да ги прекараме през осигурителната система и затова сега тя страда. Затова страда от липса на финансов ресурс. Думата има министър Тотю Младенов. Заповядайте, господин министър. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Костов, аз мога по принцип да кажа какво е моето мнение, тъй като не мога да коментирам становището на депутатите, които предлагат дадени промени. Принципното положение е следното – при тази категория хора те имат два варианта. Единият вариант е да останат в досегашната система – втора категория труд, както са и в момента. Другият вариант е, както е и предложението на народната представителка – да има 25 години осигурителен стаж без възраст. Действително за 25 години те не могат да натрупат достатъчно средства чрез осигурителни вноски в осигурителната система, и ще бъдат принудени да излязат от втора категория труд и да получават минималния размер на пенсията. Това е и моето становище.

Съвсем нормално е по този казус, по това предложение на госпожа Даниела Петрова, и дебатите, които са проведени в комисията, да има достатъчно интересна дискусия. Още повече, че тази дискусия се водеше и в миналия парламент, тази дискусия се водеше и в по предишния парламент. Голяма част от аргументите, които бях подготвила, за да представя в своето изказване, вече бяха казани, но ще допълня някои неща, защото тук не се разбира

хора така: „Независимо от възрастта им при 25 години осигурителен стаж за длъжност „балетист” или „танцьор в културна организация”, а по-надолу тя казва така: „Обръщам внимание на следното, че ако не се съобразите с това предложение на текст, изпадаме в ситуация, че младите завършващи балерини, балетисти, танцьори не могат да заемат длъжност в културни организации, а те упражняват своите трудови функции във вариететни програми, танцови ансамбли и съответно се очаква да постъпят, когато някой се пенсионира или съответно почине”. Аз не зная, госпожо Петрова, дали все пак сте запозната достатъчно добре със закон, който Вие сте приели – Закона за закрила и развитие на културата, в който в Глава втора „Културни организации”, в чл. 12 се казва: „Частните културни организации и организациите със смесено участие участват равнопоставено”, което значи, че организация, която е частна и прави вариететна програма, е равнопоставена с балета, примерно, в Музикалния театър „Стефан Македонски”, който сега има едно много сложно име.

чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства” и т.н. И оттук отивам към още един текст – на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране. В Раздел втори „Втора категория труд”, 42 са хората, за които днес коментираме – балерини, балетисти, танцьори, заради което и госпожа Светлана Ангелова предлага не само балетисти и танцьори, но и балерини. В т. 43 се казва: „циркови артисти: акробати, гимнастици, балансьори, еквилибристи”. Забележете т. 44: „оркестранти на духови инструменти”, а ви припомням един друг текст – на т. 35, където са включени в тази категория доскоро наричаните „духачи с уста при производство на изделия от стъкло”, а сега „оператори

Само балерини, балетисти и танцьори или всички онези, за които вие говорите – културни организации? Защо изключвате частните културни организации, след като във вашия закон е казано, че те са равнопоставени? Какво ще стане с танцьорите, да речем, от ансамбъла на Нешка Робева или някои други, които са в частни структури и също произвеждат културни ценности? Защо цирковите артисти да не са с психомоторни възможности и в нарушение? Аз не мога да допусна такова нещо. Другото нещо, което също е много важно: колеги, забележете, че досега беше 15 години трудовият стаж, но възраст 57 години. Сега се изисква само и единствено трудов стаж от 25 години, което предполага друго. Ето, господин министърът е тук, може да каже – с разрешение на Главна инспекция по труда, даже на 15 години можете да започнете да работите. Значи, едно момиче – талантлива танцьорка, започвайки да работи на 15 години, тя спокойно на 40 години, след 25 години стаж като балерина, тя ще може да се пенсионира. За всички други категории ние казваме, че ще трябва да продължат да работят по различните програми за заетост, да се преквалифицират, за тази категория казваме – не. Аз съм за това да има специален режим за тези хора, които аз изброих, но трябва задължително да преосмислим текста, в който да кажем, че те не трябва да вземат за тези правомощия от солидарния стълб, а да си имат отделен професионален фонд. Тъй като това не е предвидено, трябва да ви кажа, че много сериозно трябва да се замислим, тъй като отваряме Кутията на Пандора. Утре ще дойдат и другите професии и ще искат същите права, уважаеми колеги.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Аз гласувах против реформата, която беше проведена и се провежда в областта на театъра и музикалното сценично изкуство, защото смятам, че тази реформа е вредна. Сега се предлага един текст, който, малко или много, аз го възприемам като един жест в

та вече сега ще извадим от девет кладенци вода, ако може това нещо да не го приемем?! Аз предлагам да го приемем по принцип. Тук, включително и тези хора, които са най-компетентни, ако трябва да доусъвършенстват някои текстове, ако трябва да прецизират нещата, но да не ги отхвърляме. Ако трябва, да се отложи този текст и да се допрецизира, но аз съм „за” по принцип да се гласува една такава преференция за този тип хора на изкуството. образованието и науката, какво остава от тази нация? Остават само едни хора на услугите и не знам какво друго ще има. Аз по принцип подкрепям текста и моля, ако се налага и се преценява, че нещо трябва да се уточни, да се отложи

няма. За изказване – народният представител Стефан Данаилов има думата. уважаеми колеги!

да кажа, че той е много сериозен. Тук става въпрос за това, че ние сме в състояние – ако не решим въпроса, да загубим балетното изкуство. Тези, които са по-възрастни, си спомнят какъв балет имаше България, какви прекрасни постановки и какви светила имаше българският балет! В момента проблемът е най-голям заради това, че излизат много млади и ценни кадри от нашите училища, които не могат да намерят реализация поради липса на бройки. Всичко е запечатано в тези бройки. Мислили сме за вариант за еднократно пенсиониране. От друга страна, балетистите, за съжаление, нямат висше образование и затова техните заплати са много ниски.

Кадри излизат непрекъснато. Грехота е тези деца да не можеш да ги задържиш в България и до голяма степен благодарение на госпожа Масларова в случая – от бройките за заетост, те работят в Националната опера – бъдещите прими на българския театър. Нали знаете какво е заплащането? Съжалявам, госпожо Петрова, че не споделихте тази идея с мен и моите колеги, за да бъде по-добро предложението, тъй като в тази каша съм забъркан отдавна. Но аз призовавам, въпреки всичките съображения, които са правилни, да приемем това предложение, а наистина, ако има възможност, да се работи паралелно за някакъв индивидуален закон, иначе проблемът ще остане. Извинявайте, тук има жени, има и мъже – сами разбирате какво е да си балетист и да излезеш на сцената мъж на 62 години жена на 57 години. Просто от всякаква мярка не се случва. При това съм се срещал постоянно с хората от балета от балета и те осъзнават, че са задръстени, не могат да се развиват. Призовавам в полза именно на българската култура и на българския балет да приемем предложението на госпожа Петрова. Благодаря.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Многоуважаеми проф. Данаилов! Да, тези хора имат определени възможности до определен период да бъдат и да стават прими, след това да обучават примите.

как във всяка друга професия вие ще работите до определено време и когато не можете повече да работите това, могат да ви преназначат на друго място и да започнете да работите там? Кой Кой ви е казал, че човек, който е назначен като балерина... Вие говорите непрекъснато за държавните, а тук идеята е за културните институции, за културните организации. Те не са само държавни. В случая правим този закон само за държавните, ограничаваме го – по това, което каза госпожа Петрова и което сподели в комисията. Искам да Ви попитам: какво пречи този човек, след като е работил 10-15 години в държавна институция или някъде другаде в балет, в ансамбъл или в цирк и т.н., да отиде да работи на друго място? Има хора, които могат до пределна възраст и до дълбока старост да работят. Как всеки друг може да отиде? Например учител да отиде да работи нещо друго, военен да отиде да работи нещо друго, само тези хора... И те ще работят, разбира се, само че тук вече е осигурена пенсия. Ние всъщност отваряме кутията на Пандора с тази стъпка. Трябва да направим нещо, колеги. Нека да прескочим този текст, нека да помислим още малко. Прибързваме – знам, че ще направим проблем. Тук въпросът е принципен. Че нима проф. Данаилов не е блестящ артист? една Мая Плисецкая не можеше да бъде блестяща балерина? Има неща, с които трябва да се съобразим, когато правим тези стъпки, защото не са само балерините, балетистите и танцьорите в държавните културни институции, а общо в културните институции в страната.

тази професия да стане атрактивна? Приемайки това решение, де факто тласкаме тези хора в системата за социално подпомагане и те дори ще получават целеви енергийни помощи. По този начин ли решаваме проблема? Нека госпожа Христина Митрева да вземе отношение, аз нямам нищо против. Примерно, ако се вземе тук решение, че всички след това ще започнат да получават пенсии за особени заслуги,

Сега ще споделя една тайна. Единствената професия, в която не желаят да се пенсионират, е актьорската. Аз не познавам актьор, който иска да се пенсионира. Такова нещо се случва в една друга държава – Русия, само че, вижте, вече беше споменато кога там става възможността балетист да се пенсионира. Мая Плисецкая никой няма да я пенсионира, ако тя някога не реши сама да го направи.

Дайте да решим един проблем, за да има основание да търсим изходите и на другите. Да, ще кажете, разбира се, цирковите. По едно време имаше противоречие, че тръбачите минават втора категория, а останалите не са. Разбирате ли ме? Но сега ние с това говорим, че, може или не може, винаги ще стигнем до това, че няма как сега да стане. Затова продължавам да убеждавам колегите, че трябва да приемем това предложение – да се реши проблемът. Вижте, убедете ме, като не стане, че не се решава. Идете и вижте за какво става въпрос. По-нататък казва: пенсионирам те и след това си намери работа. Хайде да видим колко души от големите балерини

трябва да се направи някаква крачка. Трябва да се отпуши, иначе, разберете, това е като запушен бент и не изтича нищо. А кадри излизат. Държавата дава огромни пари за обучението на един балетист. Огромни пари!

Да, имаме реално предложение за отлагане. Беше казано малко под условие и затова исках това уточнение. Тоест по време на дискусията беше направено предложение за отлагане на този текст. Подлагам на гласуване това процедурно предложение.

По § 28 има предложение на народния представител Светлана Ангелова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Има предложение на народния представител Доброслав Димитров. Комисията подкрепя предложението.

на сто”; б) в изречение второ думите „37 години за мъжете и 34 години за жените” се заменят с „повече от изискуемия за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 за съответната календарна година”,

от различни категории, при определянето на продължителността му за изчисляване на размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст, стажът се превръща при условията на чл. 104, ал. 2. При изчисляване на размера на пенсията осигурителният стаж на лицата по чл. 104, ал. 3 и 4 се превръща, като 3 години действително и заслужено време се зачитат за 5 години осигурителен стаж от трета категория, по чл. 104, ал. 5 и 7 се превръща, като една година действително изслужено време се зачита за 3 години осигурителен стаж от трета категория, и по чл. 104, ал. 6 и 8 се превръща, като една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.”

една от промените в § 28 по вносител касае чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване, в който се определя редът за изчисляване размера на пенсията на категорийните работници. Със създаването на нова ал. 2 се коригира досегашният ред, регламентиран в чл. 104 на кодекса. Ще ви представя кратка хронология, защото не всички сте запознати, за да знаете какво се случи в комисията и защо се стигна до определени решения и гласувания по отделни точки. Текстът по вносител беше следният: „Когато лицето има осигурителен стаж от различни категории, при определяне на продължителността му за изчисляване размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст, стажът се превръща при условията на чл. 104, ал. 2. При изчисляване размера на пенсията осигурителният стаж на лицата по чл. 104, ал. 3-8 се превръща, като три години действително изслужено време се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория”. Когато промените влязоха за първо четене в комисията, всички политически сили направиха своите изказвания. Социалните партньори също направиха своя коментар и застанаха на определени позиции. Ще ви кажа каква беше конкретно позицията на господин Васил Яначков, който говореше от името на член на Изпълнителната комисия на КНСБ. Той взе отношение и заяви следното становище, цитирам: „Аз искам от името на категорийните работници да кажа, да ви заявя и да успокоя депутатите, че интересът на категорийните работници е съхранен в този законопроект. Ние го подкрепяме и предлагаме да го подкрепите и вие.” Отношение тогава взе и господин Ковачев, който беше представител на Съюза на летците. Той направи коментар за начина, по който ще се преизчислява размерът на пенсиите на военните летци. При обсъждането на законопроекта в комисията на второ четене се разгледа направеното по надлежния ред предложение на народния представител Доброслав Димитров, в което се предлагаше запазването на реда за изчисляване на пенсии при превръщането на осигурителния стаж за лицата по чл. 4, алинеи от 4 до 8. Тук се включиха летателният състав на реактивната авиация, водолазният състав, екипажите на подводните съдове, парашутистите и т.н. Заместник-министърът на отбраната, който също присъстваше на заседанието, подкрепи предложението от името на Министерството на отбраната. Министър Младенов също взе отношение и уведоми комисията, че при приемането в Министерския съвет е получено предложение на Министерството на отбраната и след проведеното гласуване комисията подкрепи това предложение.

касаеше запазването на реда за изчисляване на пенсиите на лицата по чл. 104, ал. 3. За да не ги изчитам всички, това са миньорите и всички хора, работещи под земята – в подземните рудници. След като д-р Адемов направи своето изявление и защити защо прави предложението, заместник-председателят на Миньорската федерация при КНСБ подкрепи д-р Адемов.

никакви забележки от синдикатите или от миньорските браншови организации и вземайки предвид първоначалното становище на социалните партньори, че интересът на категорийните работници е съхранен в този законопроект, комисията отхвърли предложението на д-р Адемов. Едва на 8 декември, не вчера, онзи ден, часове преди промените да влязат за разглеждане на второ четене, народните представители получиха официално становище от КНСБ, подписано от президента на конфедерацията господин Пламен Димитров,

28. Уважаеми колеги, искам да подчертая, че през цялото време на обсъжданията по този законопроект многократно доказахме своята диалогичност и до последния момент търсехме консенсус. Именно в духа на този консенсус, на тази диалогичност и за да не остане никакво съмнение, че по някакъв начин нарушаваме част от постигнатия консенсус в споразумението със социалните партньори, предлагаме в § 28 по вносител да отпадне т. 2, в която се създава нова ал. 2. Благодаря.

Благодаря Ви, господин председател! Господин министър, колеги, госпожо Спасова! Уважаеми колеги, разбрахте ли сега каква е целта на предварителната договорка между госпожа Спасова и госпожа Михайлова? Предварителната договорка е да излязат колегите от ГЕРБ и да кажат, че те подкрепят това предложение, което категорично отхвърлиха на комисията. Става въпрос за подземните миньори. Уважаеми колеги, Комисията по труда и социалната политика отхвърли това предложение, въпреки че се чуха аргументите още на първо четене. Още на първо четене, тук, в пленарната зала, от тази трибуна аз заявих, че с този текст намалявате размера на пенсиите на подземните миньори. Става въпрос за новоотпуснатите пенсии.

текстове – кой какво е предложил, нека да бъдем коректни. Не само защото сте чули миньорите, а защото, уважаеми колеги, това е нормалната практика. Правилата и принципите на социалното осигуряване винаги са били еднакви за тези, които работят под земята, за тези, които са във въздуха, и за тези, които са под водата. Водолази, летци, миньори винаги са имали еднакви условия при пенсионирането.

госпожа Спасова е добро.

Това е най-чистият вид, с който се решава проблемът на подземните миньори. В ал. 3 става въпрос за подземните миньори, в ал. 4 – за военнослужещите. В този текст е казано, че „техният стаж при изчисляване размера на пенсията се превръща 3 години действително отслужено време за 5 години”. Тук премахваме ал. 3, остават само „военнослужещите”. Алинея 3 я прибавяме там, където са алинеи 5 и 7 – това е летателният състав, реактивната авиация, водолазният състав. Тук са, ал. 7, „операции и мисии с висока степен на риск”. Алинея 7, тук прибавяме ал. 3. Алинея 3 са „подземните миньори”. И тук на практика запазваме преизчисляването на стажа – една за три години, както беше по действащото законодателство. Това е най-коректното предложение. Уважаеми колеги, за какво става въпрос в тази дискусия? Първо, когато става въпрос за пенсиониране на категорийните работници, за придобиване на право на пенсия като категориен работник, се превръща стажът. Когато има различни категории стаж, за втора категория се превръща 4 за 5 години, а за първа категория – 3 за 5 години. Това е основното положение. Но когато става въпрос за изчисляване размера на пенсията, превръщането на стажа е съвършено различно. За миньорите – става въпрос за тези, които работят под земята, надземно-техническия състав и т.н., превръщането на стажа е една за три. Това моментално намира отражение в размера на пенсията. И това, което бяха предложили вносителите – превръщане от 1 за 3, да бъде 3 за 5 години, което автоматично намаляваше размера на новоотпуснатите пенсии.

Съжалявам, ако социалните партньори не са забелязали този текст. Но те са забелязали нещо друго, което госпожа Спасова прескочи в становището на КНСБ. Основополагащ принцип при договарянето между социалните партньори е извоювани права досега на категорийните работници по никакъв начин да не бъдат минимизирани, тоест да не отпадат да не отпадат права, които досега са съществували. Това е принцип, който сте приели, господин министър, при дискусиите със социалните партньори. Пак повтарям – за мен изобщо не е важно кое предложение ще се приеме. За мен е важно, че още на първо четене, тук в тази зала, предупредих и алармирах за това, че има опасност да бъдат ощетени правата на миньорите, които работят под земята. Въпреки всички маневри и всички разходки напред-назад, това не не решава въпроса. Въпросът се решава с приемане на предложението, което ви прочетох преди малко. Ако искате, дайте думата на госпожа Христина Митрева, тя ще ви каже дали това, което предлагам, е коректно или не. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря Ви, господин председател. Ще се опитам да говоря внимателно, за да не дразня хората в залата и да подвикват, защото съм повече от сигурна, че културата и интелектът на колегите от управляващото мнозинство са такива, че те не биха си позволили от залата да се провикват, така както не подобава на народни представители. Първо, искам да кажа, че ние изцяло ще подкрепим предложението, което е направено в ал. 2 на чл. 70 – в предложения параграф от д-р Адемов. Искам да кажа и това, че д-р Адемов и ние всъщност сме спокойни, че този текст и този закон ще се гледа и утре. До утре може би ще се преосмислят и някои други текстове, които се очаква да решите към края на законопроекта, които ние защитаваме и в които се защитават правата на българските граждани, за които сте поели ангажимента си. Приветствам ви, че променяте това решение и че ще вземем решение, което е в интерес на гражданите. Аз обаче искам да кажа нашата позиция по ал. 1 на чл. 70, който разглеждаме в този параграф. Колеги, истина е, че най-голямата слабост в предлаганите промени в Кодекса за социално осигуряване, това е по отношение на размера на сегашните и бъдещите пенсии, което безспорно води до сриване на авторитета и недоверие в пенсионната система, което е пагубно за нея. Ние считаме, за нея. Ние считаме, че предложението, което е направено тук – едва от 2017 г. да се бонусира всяка година трудов стаж вместо по 1,1% във формулата за изчисляване размера на пенсията, това да стане още от 2012 г. Какви са ми аргументите, уважаеми колеги? Първо, това е стремеж хората да се осигуряват по-дълго време, да имат по-дълъг осигурителен принос. Другото, което е много важно, е да се осигуряват на действителния размер на полученото трудово възнаграждение, а не да се свият до онези минимални размери, които в крайна сметка водят до минимални плащания. Определено считам, че това ще е един стимул в така предложените промени в Кодекса за социално осигуряване.

В Европейския съюз мъжете се пенсионират на 62, а жените – на 60,8. Мъжете в България и сега действително се пенсионират на по-висока възраст отколкото в Европейския съюз. Много е важно тук да стимулираме осигурителния осигурителния принос. Моля ви да преразгледате и да преосмислите това наше предложение, още повече, аз съм сигурна, че тук представителите на Националния осигурителен институт

Не. След като няма други изказвания, моля народните представители да влязат в залата. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Хасан Адемов, което комисията не подкрепя.

комисията не подкрепя. Гласували 104 народни представители: за 26, против 70, въздържали се 8. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова, което комисията не подкрепя.

т. 2, в която се създава нова ал. 2, да отпадне. Само да обясня. В случай, че това бъде гласувано, следват редакционни промени в самия текст. Точки 3 и 4 отпадат – това също е вписано в предложението. Точка 5 трябва да стане т. 2,

Госпожо Масларова, предложението е да отпадне ал. 2, тоест т. 2 за създаването на ал. 2. Всички останали предложения – прочетете си отдолу текста и вижте как се променят самите текстове. Сам човек да го прочете, ще го разбере. Вследствие на редакцията е.

Моля, режим на гласуване. Гласували 93 народни представители: за 75, против 8, въздържали се 10. Предложението е прието.

Спасова. Гласували 103 народни представители: за 84, против 10, въздържали се 9. Предложението е прието. С това приключваме за днес, колеги.

днес. 2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. Вносители – Красимир Ципов и група народни представители. 3. Законопроект за ратифициране на Договора между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Кралство Белгия за превоз на допълнително оборудване за две фрегати клас Е-71 „Вилинген” и за един тристранен минен ловец клас „Флауер” (партиди 4-5),

г. 4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата – продължение. 5. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията. Вносител – Министерският съвет, 2 ноември 2010 г. г. 6. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи. Вносител – Министерският съвет, 12 октомври 2010 г. Моля, режим на гласуване.

На същото основание има предложение за извънредно заседание на 13 декември 2010 г., понеделник, от 12,00 ч. Точка единствена – Второ четене на Проекта за Изборен кодекс, приет на първо четене на 18 ноември 2010 г. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 94 народни представители: за 77, против 10, въздържали се 7. Предложението е прието. Има още едно предложение на същото основание: за извънредно пленарно заседание на 14 декември 2010 г., вторник, от 9,00 ч.

Гласували 89 народни представители: за 77, против 8, въздържали се 4. Предложението е прието. Почивка до 11,00 ч. Продължаваме с Парламентарен контрол. Благодаря.